Razdeljenih je bilo 84 glasovnic, oddanih je bilo 84 glasovnic, neveljavna je bila ena glasovnica, veljavnih je bilo 83 glasovnic, za je glasovalo 33 poslancev, proti je glasovalo 50 poslancev. Ker za razrešitev ni glasovala večina vseh poslancev, magister Urška Klakočar Zupančič na podlagi izida glasovanja ni razrešena s funkcije predsednika, predsednice Državnega zbora.

Predsednik Vlade doktor Robert Golob je 28. novembra 2024 Državnemu zboru na podlagi prvega odstavka 112. člena Ustave Republike Slovenije ter 229. in 234. člena Poslovnika Državnega zbora predlagal, da za ministrico za digitalno preobrazbo imenuje magister Ksenijo Klampfer. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo

glede na dosedanjo prakso v Državnem zboru se, če predlagatelja ni, ne čaka, Ne moremo vedeti, koliko časa bo trajalo, zato predlagam, da gremo naprej tako kot je bila doslej praksa. skladu z 230. členom Poslovnika Državnega zbora se je kandidatka 3. decembra 2024 predstavila na seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter odgovarjala na vprašanja članic in članov odbora. Poročilo in mnenje odbora ste prejeli. Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo predstavil član Branko Zlobko. Izvolite. Ne morete postopkovno več, ker seja že teče in na vrsti je predstavitev člana Branka Zlobka. Glede na to, da se nam je predsednik pridružil, mu dajem besedo za predstavitev mnenja Vlade, tako da najprej damo besedo doktor Robertu Golobu, za predstavitev stališča.

hvala za besedo! Najprej se opravičujem za zamudo, smo imeli že vnaprej en klic s predsednikom Evropskega sveta, tako da se je zato zavleklo, sicer bom pa poskušal biti čim bolj kratek in koncizen. kot kandidatko za ministrico za digitalno preobrazbo predlagam gospo Ksenijo Klampfer. Gre za izkušeno, tako političarko kot tudi osebo s pravosodnim izpitom, pravnico dolgoletno zaposleno v javni upravi, predvsem pa že državno sekretarko na Ministrstvu za digitalno preobrazbo danes. Ministrstvo za digitalno preobrazbo žal danes javnost predvsem pozna po razdelitvi računalnikov, pa je bistveno, bistveno več. Ministrstvo skrbi za informacijske rešitve celotne javne uprave, skrbi pa tudi za to, da se ta digitalizacija naše družbe Slovenije odvija hitreje in da smo na tem področju v koraku s časom. Ministrstvo je med drugim izjemno aktivno in Slovenija je potem prepoznana v svetu na področju umetne inteligence. Umetna inteligenca je tisto, kar bo v marsičem določalo prihodnost celotnega človeštva, zato je toliko bolj pomembno, da Slovenija izkoristi svojo prednost, ki se ji reče neizmerno znanje naših strokovnjakov na področju umetne inteligence. Slovenija je prepoznana kot ena od najbolj naprednih držav na tem področju. Za tiste, ki ne veste, naši znanstveniki z Inštituta Jožef Štefan, to je ena od skupin, ki je zelo svetovno uveljavljena, so bili zraven že pri pristanku Nasinega vozila na Marsu, tako daleč gre to naše znanje. In prav je, da se ministrstva, konkretno ministrstvo to znanje ustrezno vkomponira v vse projekte, ki jih Slovenija tudi pripravlja, in eden takih projektov, o katerem smo že govorili v Državnem zboru in verjamem, da še bomo, je tudi superračunalnik, ki nastaja tudi v sodelovanju s tem ministrstvom in s konkretnimi skupinami, ki sem jih omenjal, ker je namenjen ravno temu, tovarni umetne inteligence in uporabi za najbolj napredne aplikacije. Jaz sem prepričan, da gospa Klampfer kot zelo izkušena v politiki, bila je že ministrica za delo, socialo in družino, bila je državna sekretarka, da bo znala ta mandat pripeljati uspešno do konca, da se bo kakšni čeri tudi znala izogniti, predvsem pa te napredne projekte pripeljati do konkretnih rezultatov. Zato ocenjujem, da je zelo primerna kandidatka in jo predlagam v potrditev Državnemu zboru. Hvala lepa. Hvala. Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo predstavil član odbora, gospod Branko Zobko. Zlobko. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovana kandidatka za ministrico, gospod predsednik Vlade, ministrice in ministri, spoštovane poslanke in poslanci. Kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo se je 3. 12. 2024 predstavila Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo kot pristojnemu delovnemu telesu za področje digitalne preobrazbe ter odgovarjala na vprašanja članic in članov odbora. V uvodni predstavitvi je izpostavila, da je digitalna preobrazba predvsem proces povezovanja ljudi, izboljševanja njihovih življenj in krepitev zaupanja v institucije. V nadaljevanju je izpostavila področje državne informatike, kjer je povedala, da Ministrstvo za digitalno preobrazbo upravlja enega največjih informacijskih sistemov v državi. Omenila je tudi državni računalniški oblak, ki gosti mnoge ključne državne informacijske sisteme kot so davčni, carinski in socialni. Povedala je, da bo zaradi zastarelosti tega sistema v naslednjih mesecih potrebna korenita prenova osrednjega komunikacijskega omrežja na področju varnostnih omrežnih naprav in državnega računalniškega oblaka naslednje generacije. Izpostavila je, da se bo še posebej osredotočila na digitalne javne storitve, ki so po njeni oceni ključni del digitalne preobrazbe, saj prispevajo k izboljševanju kakovosti življenja državljanov, zmanjševanju stroškov gospodarstva in povečevanju učinka organiziranosti javnega sektorja. Med drugim je povedala, da bo za nadaljnjo širitev uporabe digitalnih storitev ključna uvedba elektronske denarnice za digitalno identiteto, ki bo omogočila, da se uporabniki varno in enotno identificirajo pri dostopu do javnih in zasebnih storitev, tako doma kot tudi čezmejno, hkrati pa bo omogočila tudi shranjevanje digitalnih dokumentov. Omenila je tudi mehanizem za izposojo računalniške opreme oziroma projekt razdelitve računalnikov. Med drugim je izpostavila, da bo njena prioriteta na področju digitalnega vključevanja tudi pridobitev ustreznega znanja in spretnosti, zato je potrebno, da se še naprej izvajajo sprejeti projekti digitalnega opismenjevanja otrok, odraslih in starejših v okviru katerega podpira tudi uvedbo vsebin za zagotovitev digitalnih kompetenc v obvezni del šolskega kurikuluma. Omenila je tudi umetno inteligenco, ki jo ocenjuje kot priložnost, ki lahko pomaga pri reševanju družbenih, gospodarskih in okoljskih izzivov, pri čemer morajo biti človekove pravice pred zasebnimi in poslovnimi interesi. Med drugim je izpostavila tudi prijavo na razpis za pridobitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje nakupa superračunalnika, ki bi omogočal dostop do vrhunske računalniške infrastrukture, usmerjen predvsem v uporabo umetne inteligence. Ob koncu predstavitve je poudarila, da digitalna preobrazba ni več le možnost, temveč nuja za napredek države, gospodarstva in družbe kot celote ter da mora digitalizacija vedno služiti ljudem, izboljšati kakovost življenja in krepitev zaupanja v institucije. Članice in člani odbora so po predstavitvi kandidatke za ministrico izpostavili nekatera vprašanja med drugim glede prostora Ministrstva za digitalno preobrazbo v Mariboru, kibernetske varnosti, opremljanja vrtcev in šol za računalniško opremo, uvedbe računalništva kot samostojnega predmeta v vseh razredih osnovne šole, trajanja in mehanizma razdelitve računalnikov na Ministrstvo za digitalno preobrazbo, financiranja oziroma pridobitve evropskih sredstev za superračunalnik načrtovanih predlogov zakona s področja Ministrstva za digitalno preobrazbo, zagotavljanja enakega dostopa do digitalnih storitev, ukrepov za dvig digitalne preobrazbe inovativnih slovenskih podjetij, sodelovanje z Ministrstvom za zdravje na področju e-zdravja, število vpisnih mest na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in nadgradnje državnega računalniškega oblaka. Predlagana kandidatka za ministrico je odgovorila na vsa zastavljena vprašanja in predstavila vizijo dela in poglede na posamezna delovna področja. Po končani predstavitvi predlagane kandidatke je odbor sprejel mnenje, da je bila predstavitev kandidatke za ministrico za digitalno preobrazbo ustrezna. DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Gospa Nataša Sukič bo predstavila stališče Poslanske skupine Levica. Hvala lepa predsedujoči, lep pozdrav. Ministrstvo za digitalno preobrazbo pokriva izjemno pomembno področje, pomembno za vsak dan vseh nas. Že za to bo na ramenih kandidatke oziroma bodoče ministrice velika odgovornost, ki se je, kot je povedala sama, zaveda. Na odboru je s svojo zagnanostjo in odločnostjo pokazala celovito poznavanje področja. Na podlagi njenega preteklega dela, njenih preteklih dolgoletnih izkušenj pri delu v javni upravi bo lahko kot poznavalka upravnih in drugih procesov pripomogla k izboljšavam in optimizaciji teh procesov in k državljanom bolj prijaznim rešitvam. Verjamemo, da bodo odpravljene tudi težave, ki so se pojavile v dosedanjem delovanju ministrstva, tudi pri nesrečnem primeru razdeljevanja računalnikov upravičencev, ki so že podali vlogo za njihovo dodelitev. Pozdravljamo zavezanost kandidatke, da je potrebno na poti digitalizacije združiti tehnološko naprednost z jasno zavezo k enakopravnemu dostopu za vse. Uvajanje digitalnih rešitev je potrebno izvesti na način, ki ne bo poglabljal razlik med ljudmi, pomeni, tehnologije morajo biti dostopne vsem, ne glede na posameznikov premoženjski status. Potrebno je poudariti, da je ljudem treba omogočiti dostop do računalnikov oziroma drugih digitalnih naprav. Enak poudarek pa je potrebno nameniti digitalnemu **86. ki ga potrebujejo vse starostne skupine državljank in državljanov. Od starejših, ki se z novimi tehnologijami šele seznanjajo, do mlajših, ki digitalne rešitve uporabljajo vsak dan, hkrati pa potrebujejo boljšo osveščenost in vedenje o varnosti in delovanju na spletu. Kandidatka je napovedala, da bo naslednje leto ministrstvo moralo usmeriti veliko moči v implementacijo akta o umetni inteligenci. Verjamemo, da se bodoča ministrica in Ministrstvo za digitalno preobrazbo zaveda možnih problemov in pasti pri razvoju rešitev in da bodo ob pripravi predpisov zelo, zelo temeljiti in previdni. Uporabnikom je treba omogočiti, da imajo na enem mestu zbrane vse podatke, ki se o njih vodijo v javnih evidencah, podatke o izobrazbi, o nepremičninah, o plačanih prispevkih s strani delodajalca, pokojninskih podatkih, zdravstvenih, vpogled v stanje postopkov pri državnih organih, veljavnost vinjete, podatke o vozilih in tako naprej. Skratka vse, kar je o državljanih vodeno v različnih evidencah in ki so na voljo na vpogled. To je zelo pomembno, saj omogoča preglednost, sledljivost in transparentnost. Kandidatka bo, verjamemo, kot dolgoletna in izkušena državna uradnica ter političarka, znala kolektiv ministrstva, delovne procese in postopke voditi v duhu dobrobiti za državljanke in državljane, v duhu ustvarjanja čim boljšega servisa za vse nas. In verjamemo, da bo pri svojih rešitvah spoštovala socialno pravičen digitalni prehod. Tisto, kar bo družbo v prihodnosti naredilo egalitarnejšo, tisto, kar bo nam samim in našim zanamcem omogočilo družbo znanja, inovativnosti, razvoja, kar bo omogočilo boljše življenje za vse. Kandidatko bomo v Poslanski skupini Levica podprli. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Gospa Tereza Novak bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvoli. Hvala za besedo. socialne zadeve in enake možnosti in pokazala veliko razumevanja, da so spremembe, ki jih vnašamo v sistem, neposredno povezane z življenji ljudi. Danes se soočamo s podobno nalogo na področju digitalne preobrazbe, ki je v marsičem enako kompleksna, a obenem tudi ključnega pomena za prihodnost naše države in naše družbe. Kot generalna sekretarka na Ministrstvu za digitalno preobrazbo je Ksenija Klampfer imela pomembno vlogo pri operativnem postavljanju novoustanovljenega Ministrstva za digitalno preobrazbo. Majhno vladno službo za digitalno preobrazbo je pomagala preobraziti v pravo ministrstvo. Skupaj z ekipo ministrstva je poskrbela za vzpostavitev vseh potrebnih delovnih procesov, za usklajevanje izvajanja kohezijske politike, internih aktov in pogojev za nemoteno delovanje ministrstva, da je slednje postalo operativno, torej sposobno izvajati svoje naloge. Kandidatka se tudi dobro zaveda, da je potrebna nadaljnja optimizacija in izboljševanje teh procesov, ker ministrstvo, ki ga bo vodila, če jo bomo v Državnem zboru potrdili, že dobro pozna, bo lahko tudi hitreje uveljavljala potrebne nadaljnje spremembe. Mi v Gibanju Svoboda, za nas je pomembno, da gospa Klampfer razume, da digitalizacija ni zgolj tehničen proces, temveč proces, ki povezuje ljudi, izboljšuje njihova življenja in gradi zaupanje v institucije, če je premišljena in regulirana. svojim delom v državni upravi, ki obsega več kot 24 let, je pridobila neprecenljive izkušnje na področju optimizacije procesov, implementacije digitalnih rešitev in izboljševanja organizacijske kulture. To so ključne veščine, ki jih danes potrebujemo, da bi Slovenijo postavili na zemljevid digitalno naprednih držav in ljudem poenostavili ter izboljšali življenja s tem. Ministrstvo za digitalno preobrazbo, čeprav mlado, nosi ogromno odgovornost, gospa Ksenija Klampfer se tega dobro zaveda. Upravljanje enega največjih in najkompleksnejših informacijskih sistemov v državi, ki povezuje več kot 30 tisoč

kar je nadaljevanje zastavljenega dela ministrstva, bo omogočilo bolj zanesljivo in varno infrastrukturo za prihodnost in je eden od konkretnih ukrepov, ki jih je kandidatka za ministrico napovedala. Kandidatka je na svoji predstavitvi na matičnem delovnem telesu poudarila tudi pomen digitalnih javnih storitev kot temeljnega stebra digitalne preobrazbe in cilj, ki ga moramo doseči do leta 2030, da bomo vse ključne storitve, da bodo vse Poslanski skupini Svoboda pozdravljamo njen pristop, najprej digitalno, obenem tudi skrb za to, da nihče ne bo izključen. Ta vključujoč vidik je bistven za digitalni prehod, da bo sistem služil ljudem, in ne obratno. Kandidatka je med ključnimi izzivi na področju digitalizacije izpostavila prepoznavnost digitalnih javnih storitev, razdrobljenost teh storitev ter potrebo po izboljšanju uporabniške izkušnje. Uvedba elektronske denarnice za digitalno identiteto bo omogočila enostavno in varno identifikacijo ter shranjevanje digitalnih dokumentov, to pa odpira vrata enostavnejši, hitrejši in dostopnejši uporabi storitev za vse državljane. Kandidatka se zaveda pomena umetne inteligence za reševanje globalnih izzivov, kot so tudi podnebne spremembe in družbena neenakost, z ambicioznimi projekti, kot so vzpostavitev kompetenčnega centra za umetno inteligenco in razvoj visoko zmogljivega računalništva si bo prizadevala, da bo Slovenija sledila najvišjim standardom inovacij in tehnološkega napredka. Pomemben del njenega programa je tudi skrb za digitalno opismenjevanje. Prizadevala si bo, kot je bilo spodbujano s strani Ministrstva za digitalno preobrazbo že do sedaj, da bo vsakdo, ne glede na starost ali družbeni položaj, imel priložnost pridobiti potrebna znanja in spretnosti za učinkovito sodelovanje v digitalni družbi. S podpiranjem uvajanja digitalnih vsebin v šolski kurikulum in z nadaljevanjem projektov digitalnega opismenjevanja za vse starostne skupine dokazuje svojo zavezanost ob odpravljanju digitalnega razkoraka. Kandidatka za ministrico Ksenija Klampfer razume, da je digitalizacija v službi ljudi, njena vizija za digitalno, da digitalna preobrazba postane temeljna vrednota trajnostnega razvoja v Sloveniji, odraža razumevanje in odgovornost do smeri razvoja Slovenije. Verjamemo, da je to kandidatka, ki lahko s svojim znanjem, izkušnjami in vizijo Slovenijo popelje na novo raven digitalnega razvoja, ki bo koristil vsem nam državljanom, gospodarstvu in družbi kot celoti. Poslanski skupini Svoboda bomo magistrico Ksenijo Klampfer za ministrico soglasno podprli. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala. Gospod Žan Mahnič bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Zdaj, ker gremo že v zadnjo četrtino mandata Vlade Roberta Goloba, je potrebno pogledati kaj je bilo na področju digitalizacije do sedaj narejeno. Malo sem šel gledat programe strank koalicije, kaj so zapisali na področju digitalizacije, da bodo počeli. V SD so v programu za volitve 2022 na področju digitalizacije zapisali sledeče: vlaganje v digitalna omrežja, v digitalizacijo in robotizacijo ter digitalne kompetence ljudi, 700 milijonov evrov dodatnih spodbud za dvig produktivnosti, inovativnosti, ozelenjevanje in internacionalizacijo podjetij 700 milijonov. BDP javnih sredstev za raziskave in razvoj, vlaganja v digitalna omrežja v digitalizacijo in robotizacijo ter digitalne kompetence ljudi. Program Gibanja Svoboda, digitalizacija naše diplomacije, uvedba digitalne diplomacije preko virtualnih veleposlaništev na spletu, uvedba e volitev, digitalne vsebine že v šolskih klopeh, cilj je, da bo vsaj 80 procentov ljudi starih od šestega leta starosti naprej do leta 2030 imelo vsaj osnovna digitalna znanja in spretnosti. Dostopna digitalna infrastruktura, vsa slovenska gospodinjstva bodo pokrita z gigabitnim omrežjem, vsa naseljena območja s 5G omrežjem. Digitalizacija javnih storitev, 100 procentov ključnih javnih storitev zagotovljenih na spletu in dostopnih državljanom in podjetjem. Vsi državljani bodo pridobili tudi dostop do svoje zdravstvene dokumentacije Ambicija je, da vsaj 80 procentov državljanov uporablja digitalno identiteto pri reševanju različnih upravnih postopkov. Program Levice, v bistvu še najkrajši - samo eden stavek - poenotenje informacijskega sistema v javni zdravstveni mreži. potem ste sestavljali koalicijo in ste na področju digitalizacije v koalicijsko pogodbo zapisali sledeče: "Preučili bomo možnosti internetnega glasovanja in digitalizacije volilnih procesov ter podprli digitalno demokracijo. Poskrbeli bomo za digitalizacijo naših diplomatskih predstavništev in prizadevali za krepitev diplomatske mreže. Preučili bomo možnosti internetnega glasovanja in digitalizacije volilnih procesov ter podprli digitalno demokracijo. Ustrezno digitalizirali vse nivoje sodnih postopkov, pospešili celovito digitalno evidentiranje vseh stavb in drugih objektov v katastru nepremičnin in pa digitalizirali večji del javnega sektorja. Zavzemamo se za celovito digitalizacijo javnih storitev in vzpostavitev centralnega portala za državljane in gospodarske subjekte. Nujno je poenotiti državne informacijske sisteme ter uvesti sistem vnaprejšnjega preverjanja večjih državnih naročil." To so bile želje, to so bile zaveze in to so bile obljube državljankam in državljanom - posamezno po strankah pred volitvami in pa potem koalicijska pogodba. In smiselno se je vprašati kaj od tega je realizirano? Kaj od tega je realizirano dobro leto in tri mesece pred volitvami v naslednji Državni zbor? Ko omenimo Ministrstvo za digitalno preobrazbo, v času te vlade, se vsakemu pojavi samo ena beseda, in to je prenosni računalnik in računalnik. Vse, kar lahko vemo o tem ministrstvu in pa o dosežkih tega ministrstva je to, da je ministrstvo proti vsem zdravorazumskim logikam kupilo prenosne računalnike za dobrih šest milijonov evrov in da jih ni sposobna razdeliti državljankam in državljanom. Nihče me ne bo prepričal, da je ministrstvo en sam človek. Ministrstvo sicer vodi minister, vendar ima tudi državne sekretarje in pa kot izrazito operativno funkcijo generalnega sekretarja ministrstva. Ksenija Klampfer je bila generalna sekretarka ministrstva - s te pozicije prihaja za ministrico. In gospa, ki je bila skupaj z Emilijo Stojmenov Duh, ki je vse to z njo počela, kar se je dogajalo in zaradi česar je morala ministrica oditi, je del problema in ne del rešitve. In to, kar ste zapisali, ni narejeno. To ministrstvo se je ukvarjalo izključno in samo z računalniki. Ministrica je sicer tudi rada šla na razno razne mednarodne konference - sam to podpiram, nimam nobene težave s tem - problem pa je, ker Slovenija ni naredila tudi ne v povezavi s temi mednarodnimi konferencami nobenega napredka na področju digitalizacije in digitalnih storitev za svoje državljanke in državljane. In kako bo Ksenija Klampfer, ki ni nič od tega realizirala v dveh letih in desetih mesecih, to zdaj realizirala v enem letu in treh mesecih? Odgovor je preprost: "Ne bo". Ministrstvo za digitalno preobrazbo namesto da bi izkoristili priložnost in res naredili neko orng digitalizacijo tam kjer je potrebna, kar ste v redu napisali v koalicijski pogodbi kar se tiče sodnih postopkov, kar se tiče evidentiranja stavb, kar se tiče izvajanja upravnih postopkov. Če bi vse to bilo narejeno, če bi res se pospešeno tega lotili, potem tudi v času stavke upravnih enot ne bi bilo take vrste pred upravnimi enotami. Strinjam se, da je potrebno res maksimalno digitalizirati vse, kar se upravnih enot tiče, ne pa, da je treba za vsako stvar iti na upravno enoto, praktično v fizični obliki tja.

Jaz se še spomnim, da je predsednik Vlade izjavil, s strani Evropske unije imamo zagotovljenih 50 milijonov evrov za super računalnik, ki bo v Mariboru, 50 milijonov evrov za superračunalnik zagotovljenih že iz Evropske unije,

Čez dva meseca pa preberemo, da se bo Slovenija prijavila na razpis skupaj z Italijo in da se bo center delal v Italiji. Se pravi, od 50 milijonov evrov denarja za superračunalnik, zagotovljenega baje, ne, v Mariboru, smo prišli na skupen projekt z Italijo. Ne vem, kako je sicer to možno, da z Italijo sodelujete. Ko je zmagala Melonijeva ste se drli, da so zdaj v Italiji na oblasti fašisti, ampak očitno, ne, kar dobro sodelujete. Jaz seveda to medsebojno sodelovanje podpiram, ampak poglejte, govoriti, da je zagotovljenih 50 milijonov evrov za nek superračunalnik, ki ga ni in ga očitno tudi ne bo, ne vem, kako lahko rečeš, da imaš nekaj zagotovljeno, potem pa vidimo, da bo drugo leto šele razpis. In ne moremo tudi na podlagi razpisa govoriti o takih zneskih, ampak to je pač predsednik Vlade, pri nas se lahko nekaj izmisli in to pove, ne, mediji to nekritično vse povzemajo. Ampak zopet bomo ostali seveda brez tistega denarja, ki je bil baje že obljubljen, pa jaz ne verjamem, da so predsedniku Vlade obljubili 50 milijonov evrov, ker če imaš ti razpis za eno stvar, ti ne moreš nekomu obljubiti, koliko denarja bo dobil. Mislim, lahko, ne, saj Sanja Ajanović Hovnik je to naredila, pa je tudi morala iti, ker je dala svoji kolegici, ki se je prijavila na en razpis pa nekaj spreminjala. Saj to smo tukaj že imeli, ampak ministrica za digitalno preobrazbo prejšnja je morala oditi zaradi svoje neučinkovitosti, kljub temu, da jo je predsednik Vlade dolgo branil, je na koncu ni mogel braniti. In pri prejšnji točki, ne, smo govorili o teh. Ste nam tudi očitali, koliko interpelacij smo že vložili. Slovenska demokratska stranka še v nobenem mandatu ni bila tako uspešna, kar se interpelacij tiče. Pri petih interpelacijah, ki smo jih vložili, je minister že prej odstopil preden je do interpelacije sploh prišlo. To je še bistveno bolj učinkovito kot pa če bi prišlo do razprave, tako da to je pač nek v redu rezultat. In ministrica, ki je odstopila, pač tiste modre lučke so bile samo pika na i, predvsem pa je bil problem samo dogajanje na ministrstvu. Porazni rezultati, slabi medsebojni odnosi, katerih del je bila tudi Ksenija Klampfer. Sedaj v prihodnosti ne bo nič bolje. Imeli bomo ministrico, imeli bomo ministrstvo, ampak žal od tega ne bo nič. Če bi res želeli, bi dali nekoga, ki se na digitalizacijo spozna, ki je že v tujini na področju digitalizacije kaj naredil, saj strokovnjakov imamo veliko, in bi se tega lotili. Takrat, ko se je to ministrstvo ustanavljalo v času tretje Janševe Vlade, se ga je ustanavljalo z namenom, da se dejansko to naredi, kar ste v bistvu tudi vi deloma zapisali v svoje predvolilne programe, problem pa je, ker se te stvari pač ne izvajajo in ob koncu mandata vaše vlade ne bo nobene digitalizacije izboljšane ne v zdravstvu ne v sodstvu ne na, kar se tiče evidentiranja stavb, nepremičnin, ne na upravnih enotah. Štiri leta na koncu digitalizacije bodo pomenila zamujena štiri leta. In ob ministrici, ki jo boste danes imenovali in ki je že lahko sedaj v teh slabih treh letih pokazala, kaj lahko in kaj ne more, ne zna, ne sme, to ne vem, to je pač na njej, da pove, to ne bo nobene digitalne preobrazbe, pač pa bo še vedno stopicanje na mestu. Ostale države pa nas prehitevajo po levi in po desni. Zato v Slovenski demokratski stranki Ksenije Klampfer ne bomo podprli za ministrico za digitalno preobrazbo. Naslednja je poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, v njenem imenu doktorica Vida Čadonič Špelič. Izvolite. (Nadaljevanje) izobrazbo naj bi bila prioriteta slovenske vlade, vsaj moralo bi biti tako, saj na tem področju kar zaostajamo za drugimi evropskimi državami. Prejšnja vlada je veliko naredila tudi s tem, ko je v zakonu o dohodnini določila, da lahko tisti, ki vlagajo v zeleni prehod in v digitalno preobrazbo, uveljavljajo 40 procentno olajšavo. Žal je vaša vlada to olajšavo odpravila. Strokovnjaki nevladnih organizacij na področju informacijske družbe in digitalne preobrazbe opozarjajo na pomanjkljive ukrepe na področju digitalne vključenosti prebivalstva. Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije opozarja na negativne trende in zaostajanje na področju digitalizacije gospodarstva, kar negativno vpliva na konkurenčnost in produktivnost. Ključni težavi sta digitalizacija mikro in malih ter srednjih podjetij in število IT strokovnjakov. Stanje je za Slovenijo alarmantno. Slovenija v zadnjih dveh letih nazaduje na področju digitalizacije in je padla pod evropsko povprečje. Po naši oceni smo na 17. mestu, še leta 2022 pa smo bili na 11. mestu, torej takrat smo bili nad povprečjem EU s pozitivnim trendom, opozarja direktor prej omenjenega združenja. Slovenija v zadnjih dveh letih ni naredila veliko za digitalizacijo gospodarstva. Mnogi instrumenti, ki so bili v preteklosti uspešni, ne delujejo več oziroma stojijo že dve leti. Slovenija je relativno glede na napredek v EU napredovala zgolj pri dveh kazalnikih, in sicer v pokritosti omrežja 5G, kar gre zasluga operaterjem, in na področju digitalnih javnih storitev, to je E-zdravje. Slabo se odrežemo tudi na področju digitalnih kompetenc. Na repu smo pri uvajanju obveznega predmeta računalništva in informatike v osnovne in srednje šole, kar bo dolgoročno še poslabšalo naše zmožnosti in mladim otežilo enakopravno vključevanje v digitalno družbo. Vlada Roberta Goloba v tem času ni naredila veliko oziroma ni poslala v Državni zbor niti enega zakona, ki bi prispeval k boljši digitalni preobrazbi naše države, zato bo imela bodoča ministrica veliko dela in malo časa. Zato ji v Novi Sloveniji svetujemo dvoje, da najprej res razdeli tiste nesrečne računalnike. In drugič, da najde ta superračunalnik, ki bojda odlično deluje in se tudi drugi, druge države lahko priključijo nanj, tako je v New Yorku govoril predsednik vlade. Vsekakor zaradi vsega povedanega v Novi Sloveniji gospe Ksenije Klampfer ne bomo podprli za ministrico, ji pa želimo, da bi bila pri svojem delu veliko bolj uspešna, kot je bila njena predhodnica. Hvala lepa.

Danes obravnavamo in odločamo o kandidaturi za prevzem položaja ministrice za digitalno preobrazbo. Menimo, da mora biti primarni fokus današnje razprave usmerjen v komunikacijo pričakovanj, kako naj kandidatka unovči svoje vodstvene kompetence. Danes se moramo pogovoriti o izzivih digitalizacije slovenske družbe, ki po podatkih nekoliko zaostaja za povprečjem razvitih držav. Pomembno je, da spregovorimo tudi o socioekonomski vrzeli, ki socialno šibkejše državljanke in državljane Republike Slovenije ločuje od za vsakdanje življenje nujnih digitalnih orodij. Na žalost pa ne moremo mimo razprave o črni piki, ki ju je na plečih resorja zapustila nekdanja ministrica. Naslednica bo namreč podedovala zloglasni zakon o spodbujanju digitalne vključenosti. 17.10** (nadaljevanje) zajemajo opozorili Računskega sodišča in Komisije za preprečevanje korupcije, ponavljajoče in bistvene širitve kroga upravičencev za pridobitev računalnikov, pomanjkanje ustrezne programske opreme ter zapad garancije, visoke stroške dostave računalnikov uporabnikom in konec koncev dve interpelaciji je po mnenju naše poslanske skupine ključnega pomena, da bodoči nosilec oziroma nosilka resorja za digitalizacijo ta nesrečni ukrep uredi. Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti je in bo zaradi nezaželene pozornosti tako ali drugače eden izmed ključnih kriterijev o uspešnosti vodenja resorja. Drugih bistvenih zakonskih predlogov iz področja digitalizacije Državni zbor sicer niti ni obravnaval, zato sta temeljni pričakovanji naše poslanske skupine, da se uredi ta nesrečni zakon ter razširi nabor ukrepov v zvezi z digitalizacijo, ki se mora osredotočiti na zagotavljanje praktičnih digitalnih rešitev za vse ljudi. Ljudje so vsaj v kakšni meri namreč izgubili zaupanje v delo koalicije prav na področju digitalizacije. Primarnega pomena je seveda, da v zakon uresniči svoj temeljni cilj in celovito opremi socialno ogrožene z digitalnimi orodji, brez katerih si danes vsakdanjik zelo težko predstavljamo. Zagotovo pa pomemben učinek uspeha zakona vključuje tudi povrnitev zaupanja v ta resor, zaupanja, ki ga v tem trenutku Ministrstvo za digitalno preobrazbo potrebuje. Kot koalicijska partnerica vas bomo seveda pri tem podprli, zato upamo, da boste vi naše pripombe, ki bodo kdaj morda tudi nekoliko kritične, vedno razumeli kot konstruktivne in dobronamerne. V predstavitvi kandidatke na pristojnem odboru smo identificirali številne cilje, ki si jih delimo. Zagotovo mora ministrstvo podpreti nacionalno prizadevanje za krepitev kibernetske varnosti vseh sistemov. V zadnjih letih je slovenska kritična infrastruktura bila večkrat tarča kibernetskih napadov. Za to ambicijo za prenovo državnega računalniškega oblaka, ki gosti mnoge ključne državne informacijske sisteme, kot so davčni, carinsko, finančno računovodski socialni toplo pozdravljamo. Kot ključno identifikacijo tudi usmerjenost v krepitev kadrovskih kapacitet na področju IKT. Gre za rešitev, pri pripravi in izvajanju katerih mora nedvomno biti vključen specializiran kader z ozadjem in iz informacijskih znanosti, vemo pa, da je trg dela za takšen kader precej konkurenčen. Pozdravljamo tudi osredotočenost na izboljšanje digitalnih javnih storitev, namen krepitve kakovosti življenja državljank, državljanov in učinkovitosti javnega sektorja. Razvoj digitalnih kompetenc med vsemi družbenimi skupinami razumemo kot prispevek k vključenosti v družbo vseh pod enakimi pogoji. To mora biti vodilo pri vsaki odločitvi bodočega vodstva. V tem primeru bomo tudi v naši poslanski skupini podprli vsak dober zakon. Z vsem povedanim v mislih pa Poslanska skupina Socialnih demokratov namenja podporo tudi kandidatki za ministrico, ki ji želimo veliko modrih in preudarnih odločitev. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Tudi budni nismo več vsi, vidim, no in sledi razprava poslank in poslancev o predlogu kandidatke za ministrico. Prvi je k razpravi prijavljen kolega Jožef Horvat, za njim dobi besedo kolega Andrej Kosi. Izvolite. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica. Spoštovani ministri, predstavniki Vlade, drage kolegice in kolegi, predvsem pa spoštovana gospa kandidatka! V Novi Sloveniji lahko rečem, da gospo kandidatko poznamo, saj je bila članica 13. slovenske vlade, in sicer od 13. septembra 2018 do 13. marca 2020, nekateri ste povedali, da ima več kot štiri, približno 24-letne izkušnje v državni upravi, pohvalno, ampak izgleda, da ji dosedanja ministrica ni dovolila, da bi te izkušnje implementirala, saj je bila generalna sekretarka ministrstva, in če bi res te izkušnje bile tako dobre, kompetence njene tako dobre, potem se ne bi dogajalo to, kar se na tem ministrstvu dogaja. In nikomur v tej državi ni v ponos. Se pa tukaj absolutno strinjam z gospodom predsednikom vlade, ki je povedal, da ministrstvo za digitalno preobrazbo ni samo 13000 računalnikov, približno tako. Normalno, da ga ta zgodba žuli. Žuli pa seveda tudi vse davkoplačevalce, ki morajo takšne norosti plačevati, res norosti. Ampak to kar je pa potem v nadaljevanju gospod predsednik Vlade povedal, pa ni vredno predsednika Vlade, res ne. Pričakovali bi, da bi zdaj v teh efektivnih desetih mesecih, koliko jih še ima ta vlada oziroma koalicija, da bo predstavil, kateri projekti bodo realizirani v tem relativno kratkem času. Torej, ni na tekočem. Jaz vem, da bo zdaj s strani predvsem Svobode letelo na prejšnjega ministra, predprejšnjega, zdaj že gospoda Andrijaniča in tako naprej, ker lahko je blatiti ljudi za nazaj brez argumentov, malo težje pa je z nekimi argumenti narediti neko projekcijo, nek načrt, neke ekstrapolacije, če hočete, matematični model: kaj se bo natančno naredilo na tem področju, kjer smo, gospe in gospodje, kjer smo dejansko iztirili? Na področju digitalne preobrazbe smo iztirili. To ni ugotovitev poslanca Horvata ali pa naše poslanske skupine, to je ugotovitev Evropske komisije. Evropske komisije. Včasih smo imeli indeks, ki se mu je reklo desindeks zdaj tega ni več, imamo pa poročilo o državi za digitalno desetletje za Slovenijo za leto 2024. Vse, kar bom govoril, so meritve ali analize Evropske komisije Tako da če hoče kdo protestirati, mora v Bruselj razen, če digitalno posluje lahko tudi kaj napiše Evropski komisiji. Se strinjam, da z Evropsko komisijo, namreč, da ostajajo izzivi pri izboljševanju osnovnih digitalnih znanj in spretnosti prebivalstva. Slovenska podjetja zlasti mala in srednja podjetja pa zaostajajo pri uvajanju naprednih tehnologij kot je podatkovna analitika in tako naprej. Evropska komisija zelo natančno izmeri in pokaže na dve glavni slabosti ali področji, ki ju je treba v Sloveniji izboljšati. Slovenija je pod povprečjem Evropske unije, kar zadeva osnovno raven digitalne intenzivnosti malih in srednjih podjetij: 50,4 odstotka podjetij v primerjavi s povprečjem EU, ki znaša 57,7 obstaja ta možnost za izboljšanje deleža podjetij, ki uporabljajo umetno inteligenco - o tem je govoril predsednik vlade, ampak ni ravno na tekočem torej, ki uporabljajo umetno inteligenco, računalništvo v oblaku ali podatkovno analitiko, ki znaša 44,7 procenta v primerjavi s povprečjem EU, ki je 54,6 procenta in tako dalje. Na enem področju pa smo dobri kar sem zadovoljen, in sicer na področju infrastrukture - tu pa smo celo majčkeno nad evropskim povprečjem. Ampak infrastruktura so, recimo za lažjo primerjavo, je avtocesta podatkovna avtocesta. Kaj pa zdaj vozimo po tej podatkovni avtocesti? To je problem. To je problem. Mi nimamo rešitev, mi nimamo aplikacij. Evropska komisija, kot že rečeno, je objavila letno poročilo digitalnega desetletja za letošnje leto - kot rečeno, prej smo gledali desindeks ta, to poročilo vključuje analizo na evropski ravni za štiri področja digitalnega gospodarstva in družbe. Saj to je pravzaprav srž, bistvo digitalne preobrazbe. Preobrazba, česa? Družbe in gospodarstva. Za to gre. Jaz se spomnim še digitalne agende za Evropo v času predsednika komisije Barrosa.

Torej področje digitalnega gospodarstva in družbe, to vsebuje digitalne kompetence, digitalno infrastrukturo, digitalno preobrazbo gospodarstva in zagotavljanje digitalnih javnih storitev, ki izhajajo iz programa politike, pot v digitalno desetletje. Kolegice in kolegi, če pogledamo analizo tega poročila ugotovimo, da je stanje za Slovenijo, kot smo že slišali v stališču naše poslanske skupine, da je stanje za Slovenijo alarmantno, saj smo še leta 2022 bili na 11. mestu, torej nad povprečjem Evropske unije ter s pozitivnim trendom, leto 2022. V zadnjem poročilu smo po naši oceni padli močno pod povprečje Evropske unije in še enkrat, ključni težavi, Slovenije, kar poudarja tudi to poročilo sta digitalizacija malih in srednjih podjetij in število IKT strokovnjakov oziroma strokovnjaki. Na področju digitalizacije gospodarstev je Slovenija pri večini kazalnikov pod povprečjem Evropske unije. Mimogrede teh vseh kazalnikov je približno ali pa točno 17. Tukaj smo po večini kazalnikov pod povprečjem EU, na treh pa čisto na repu. Ne bom zdaj šel v analizo, vsak lahko to sam prebere, upam pa, da bo to, da bo to prebrala tudi zdaj še kandidatka, potem danes že ministrica, in da bo na teh področjih učinkovito ukrepala, ker drugače je brez veze, da imamo ministrstvo in ministrico. Tudi trend v zadnjih dveh letih je močno negativen, to so leta 2023 in 2024. Tako Evropska komisija, da mi ne bo kdo zdaj govoril, da kaj slabo voljo, koga spravljam. Problem je, da smo iz evropskih kohezijskih sredstev za podporo digitalizacije malih in srednjih podjetij namenili premalo denarja, po naši oceni premalo denarja. Na področju digitalnih kompetenc je stanje prav tako zelo slabo, saj smo razen na enem kazalniku pod povprečjem Evropske unije. Najslabše pa pa smo se odrezali po številu IKT strokovnjakov, kjer smo šele na 25. mestu, za nami sta samo Grčija in Romunija. Tudi trend zadnjih dveh let je negativen in nam ga torej ni uspelo obrniti. Ja seveda, saj vemo s čim se je ukvarjala prejšnja ministrica. Na tem mestu moram opozoriti, da je Slovenija na repu evropskih držav glede uvajanja obveznega predmeta računalništvo in informatika v osnovne in srednje šole, kar bo dolgoročno še poslabšalo naše zmožnosti in mladim otežilo enakopravno vključevanje v digitalno družbo. Poudariti želim, da gre pri tem poročilu na eni strani za meritve absolutnega napredka držav pri posameznih parametrih in na drugi strani za primerjavo med državami in povprečjem Evropske unije. Zavedati se moramo, da napredek poteka tudi v drugih državah in iz izbranih parametrov lahko razberemo, pozor, da povprečje Evropske unije napreduje hitreje kot Slovenija. Povprečje Evropske unije napreduje hitreje kot Slovenija. V splošnem lahko povzamemo, da Slovenija v zadnjih dveh letih nazaduje na področju digitalizacije in je padla pod povprečje Evropske unije. Po naši oceni smo na 17. mestu in to nam gotovo ne more biti v ponos. Ker imamo to, kar imamo, imamo dobre strokovnjake, se strinjam s predsednikom vlade na področju umetne inteligence, ampak na področju politik

konkurenčnosti in trajnostnega zelenega prehoda, ti rezultati pomenijo, da bomo kmalu imeli še večje težave na teh področjih. Tudi Umarjevo poročilo, UMAR poznate, Umarjevo poročilo o produktivnosti ugotavlja, da je pospešen prehod v pametno in zeleno preobrazbo nujen. To bi morala biti strateška prioriteta države, kar zadeva hitre ukrepe in prerazporeditev sredstev. Kaj pa so naše prioritete oziroma prioritete te Vlade? Očitno ne digitalna preobrazba. Hkrati opozarjamo, da ima Slovenija v nacionalnem strateškem načrtu za digitalno desetletje velik razkorak med cilji in ukrepi, ki naj te cilje podpirajo, in ta, zmanjšanje tega razkoraka, to bo upam, upam ključna naloga bodoče ministrice. Menimo tudi, da je potrebno skladno z navedenim v načrtu ponovno preveriti prioritete in jih ustrezno podpreti z ukrepi in finančnimi viri. Jaz seveda želim ministrici bistveno bolj srečno roko in veliko več zdrave pameti kot smo jo videli do sedaj. Seveda je pa stvar koalicije, da kandidatka za ministrico podpre. Hvala lepa.

spoštovani predstavniki Vlade, kolegi in kolegice. Torej danes bomo čez nekaj časa, čez nekaj minut dobili novo ministrico za digitalno preobrazbo, ki bo to prevzela, torej gospa magistrica Ksenija Klampfer. Zdaj že na hearingu sem povedal tole, da bi na nek način še zdaj kandidatki oziroma novi ministrici čestital za pogum, da se je odločila prevzeti glede na rezultate sodeč najslabše ministrstvo v najslabši Vladi v zgodovini Republike Slovenije. Torej res ima pogum. In da neke neresnosti na tem ministrstvu ni, je že dokazal sam predsednik Vlade - najprej zamudi, potem pa tudi prestavitev zgolj nekaj besed brez kakršnihkoli konkretnih spodbudnih besed, kaj bo to ministrstvo še eno leto, koliko preostane, dejansko naredilo. Seveda od same ministrice nimam veliko pričakovanj, kajti ministrstvo bo vodilo zgolj eno leto in še to na dve leti zelo slabe podlage. Torej najprej, ko bo postala ministrica, bo morala začeti pometati velik kup smeti pred svojim pragom. Ta kup smeti se je nabral zaradi bivše ministrice. Pa če naštejem samo nekatere: zmanjšano število IKT strokovnjakov, ki drastično pada, slabi rezultati na področju digitalne preobrazbe in nazadovanje krepitve digitalnih kompetenc, slabi javni projekti kot so mobilni heroji nato, ta Digi Digi točke, kjer smo kar nekaj milijonov porabili in smo 212, koliko je že bilo predvidenih, kar okrog šest že zaprli, tudi kampanja Premisli, nato stisni. Pa tudi očitki, ki so ministrici, bivši ministrici bili kar veliki, torej od luksuza, mobinga na delovnem mestu, kjer je bilo veliko odhodov, do negospodarnosti. Samo spomnimo se nakupa oziroma najema pisarne v Mariboru, kjer bi naj bilo

In pa celo do nekako izkoriščanja študentskega in dijaškega dela, kajti prav pod to ministrstvo po zadnjih podatkih, ki jih je kolegica Godec pridobila,

No in nova ministrica, smo prej slišali, bi naj bila oseba z veliko izkušnjami, kot ministrica za delo, kjer je opravljala to vodenje v času Šarčeve vlade. In seveda, od vsake kandidatke, od novega ministra pričakuješ, glede na to, da ima izkušnje in glede na rezultate, ki jih je opravljala v svojem delu, lahko tudi pričakuješ od nje kaj bo naredila, ko bo pa prevzela novo ministrstvo. In o njenem delu se je zelo razpisal znan raziskovalni novinar, ki je razkril kar nekaj, bi lahko rekel, afer in kar veliko skupnih točk z bivšo ministrico. najprej prestopi iz poslanskih strank, torej bivša ministrica iz SD v Svobodo, da lahko sploh postala ministrica. Torej, nova ministrica prestopi iz SMC ja v LMŠ in seveda nato postane, ko se te stranke združijo v Svobodi. znana je bila po tem, da je kot ministrica rada špecala takratnemu predsedniku Vlade o notranjem dogajanju v SMC. Potem se samo spomnimo, to kar je bilo tudi bivši ministrici mobing, očitki mobinga, številni odhodi tudi iz njenega ministrstva, torej odhodi državne sekretarke in generalne direktorice za socialne zadeve ter direktorja direktorata za družino, ki so pravzaprav povedali, da odhajajo prav zaradi mobinga na delovnem mestu, spornih zaposlitev, zdaj ministrica seveda pozna imena kot so Mitja Marn, Mitja Bobnar, tudi ime Tomo Jurman je mogoče tudi kar znano, v bistvu njen šofer, ki je potem se tam hvalil in tako naprej, potem postal celo njen šef na koncu, do ponarejanja podpisov in seveda nenazadnje tudi očitkov glede luksuzu, kajti ni hotela službenega opla, ampak je rekla, da pod BMW ne gre. Potem vip saloni na letališču in tako in tako dalje. dejansko zelo težko lahko pričakujemo neke druge prijeme, neke druge rezultate kot so bili dejansko, neko drugo delovanje kot ga je že pokazala bivša ministrica, digitalno preobrazbo in je tudi ta nova ministrica dokazala s svojim delom. Torej, najboljše je ta podlaga, ki jo je pač naredil. Najbolj štejejo rezultati, ki jih je nekdo pustil v svojem delu. In nenazadnje bi tako rekel, da na koncu, ker tako ali tako zelo težko karkoli pričakujem, je torej to, da bo pa vseeno ji želim, da bi poskrbela, torej, da bi pa vsaj na leto prišli na nekih boljših podlagah, boljše rezultate na področju digitalizacije. Kajti, to je na ključnih področjih prihodnosti Slovenije, Evrope in sveta, govorimo najprej seveda o zelenem prehodu in o digitalizaciji. In to je tisto kar bo vodilo naprej in kar nas seveda, nekatere predvsem Evropo, nekatere druge celine ali pa države že prehitevajo, kot na primer Kitajska in Amerika. Seveda upam, da bo uspelo narediti to, da še vedno v letu 2024 oziroma zdaj v letu 2025 še nekateri urbani kraji v Sloveniji nimajo mobilnega signala. Prihajamo v 5,5 oziroma 6G, mi pa še mobilnega signala nimamo, v nekaterih urbanih krajih, tudi področja šol in tako naprej. Žalostno, da to ni uspelo urediti in da bo seveda poskušala narediti določene zadeve tudi boljše pogoje, torej digitalizacijo tudi na področju zdravstva. Kajti, nesporno je, da če hočeš iti na en zdravniški pregled, vedno preneseš še zraven kartoteko oziroma kartoteko pošlje zdravstveni dom v neko ordinacijo 2025 leta oziroma 2024 leta. Torej, še vedno nimamo neke skupne baze, kjer bi lahko vsak zdravnik dostopal do teh podatkov. Na upravnih enotah pri izdaji gradbenih dovoljenj uvajamo to e-gradnjo ali graditev, kako se že imenuje, uvajamo dve leti. Dve leti uvajamo eno aplikacijo, kjer je samo povzetek posameznih podatkov, torej zemljiške knjige, Gursa in tako in tako dalje. Kajti tisti, ki za uporabno dovoljenje samo rabi določene podatke in potem rabi aplikacijo, kjer do teh podatkov takoj lahko pride, da potem ne išče to po posameznih zadevah. Pričakujem tudi to, da bo bolj transparentna, bolj gospodarna

In na koncu bi seveda želel ministrici, tako kot sem rekel, uspešno delo in pa, da bi ob koncu mandata lahko mogoče tudi sama obiskala koncert Thompsona(?) v Mariboru z nakupom digitalnih vstopnic. Hvala.

Moram reči, da izbira Ksenije Klampfer, kandidatke za ministrico za digitalno preobrazbo, je dobra izbira, v zadnji tretjini mandata nekoga, ki že ima izkušnje na različnih področjih dela po ministrstvih, tudi na upravni enoti, kot je zdaj kolega omenil na koncu. Tako, da menim, da to ni sporno. Tudi razbremenitev ministra za finance, ki je ta čas opravljal to funkcijo, se s tem uvede. Zdaj, digitalna preobrazba, veliko na splošno govorimo o digitalizaciji, digitalni preobrazbi, ampak ta zajema veliko različnih segmentov in moram reči, da je tudi v dosedanjem mandatu bilo vseeno pa veliko narejenega. Govoriti kar vse črno in temno in ne omeniti, da so bili sploh kakšni dosežki narejeni, da so bile določene stvari sprejete, vseeno urejene, je nepravično. Bivši ministrici sem hvaležen, da je postavila sedež ministrstva v Maribor, pisarno v Mariboru, sem bil tudi na otvoritvi. Tudi to je neka decentralizacija države, ki jo pa lahko digitalizacija še dodatno ponudi. Zdaj, pri digitalizaciji imamo nekaj, kjer delamo direktno s prebivalstvom, to je oskrbovanje z napravami, s spornimi računalniki, ki nam niso v ponos, kjer se je vse skupaj zakompliciralo pri birokraciji, ki jo imamo v Sloveniji za izvoz in mislim, da se tudi nadaljnja digitalizacija zna zakomplicirati pri birokraciji, konkretno tudi pri ZVOP, Zakon o varstvu osebnih podatkov, zaradi katerega mi nikakor ne uspemo poenotiti baz podatkov po različnih ministrstvih, po različnih državnih ustanovah, o čemer vedno znova opozarjam in v čemer vidim veliko manevrskega prostora za to ministrstvo, da lahko pomaga tudi digitalizirati državno upravo, delovanje državne uprave. Seveda v določenem primeru je delovanje javne uprave bilo tudi izmed teh ukrepov, ki sem jih prej omenil, že izvedeno, poleg tega, da je bilo veliko zakonov sprejetih, podzakonskih aktov, da je bilo 6 tisoč gospodinjstvom omogočen internet, elektronski dokumenti in podobno. Bi pa omenil pri sprejemanju zakonov. 28. september 2022 je bil sprejet Zakon o elektronskih komunikacijah. To je tisto, kar nismo uspeli implementirati s strani Evropske unije, kar bi morali leta 2020, decembra, je bil zadnji rok. Nismo in zaradi česar smo dobili 800 tisoč evrov kazni. Tudi to je potrebno omeniti, če govorimo o delu preteklih ali sedanjih. Seveda sam pogrešam več možnosti poenotenja digitalizacije v različnih sistemih, tudi zdravstva, kjer vemo, koliko različnih sistemov digitalnih storitev imamo znotraj enega UKC samo, te stvari. Potem sodstvo, sociala, pravna država, državna uprava; tukaj je potrebno narediti premik naprej. Tu pričakujem od ministrice, da bomo res s konkretnimi predlogi uspeli tudi poenotiti te zakonodaje, ki se sedaj vsaka sebi stojijo in zaradi katerih so koraki nemogoči. Pri sistemu državne uprave sem omenil posodobitev teh baz podatkov. To bi povečalo uporabnost, učinkovitost delovanja in hitrost delovanja državne javne uprave. Infrastruktura, omrežja, seveda tudi to je potrebno graditi tam kjer še ni, hkrati pa projekti kot je super računalnik, če omogoča več možnosti za izvedbo, povezava z Avstrijo in Italijo, ne vidim nobenega problema, da

ki jih digitalizacija prinaša, o varovalkah, o varnosti. Ja, o kibernetski varnosti, lahko dnevno beremo koliko se oškoduje določena podjetja ali ustanove, ampak konkretno pametna raba digitalnih naprav, vključno z umetno inteligenco ne da se bomo razčlovečili in predali delovanje te družbe v roke nekim par posameznikom, ki bodo obvladovali te težke digitalne stroje na koncu - tu je pa treba varovalke ograjati. Sam menim, da imamo veliko izzivov in zato želim ministrici srečno in uspešno delo in jo bom seveda podprl.

Jaz nekako verjamem, da določen prostor za dobro delo ima sedaj bodoča ministrica, magistra Ksenija Klampfer, vendar glejte področje, da to področje digitalne preobrazbe, da bi nekdo naredil nekaj več v enem samem letu, bo zelo težko. Verjamem, da ima neko vizijo, da ima neke prioritete, da ima neke strategije, na katerih bo lahko tudi vsaj naredila neke nastavke za bodočo digitalizacijo Slovenije, bom rekel, v prihodnjem času. Verjamem nekako tudi, da so možnosti in izzivi, ki jih čakajo, da se da vsaj neke nastavke narediti na digitalizaciji zdravstva. Sama je omenila, da ima zdravstvo na razpolago za digitalizacijo nekje 87 milijonov evrov, vendar tukaj samo zdravstvo nekako verjetno potrebuje tudi določene usmeritve in pa tudi nekako transparentnost, da te velike oziroma velike vsote denarja porabi v prave namene. Zdaj če govorimo o digitalizaciji je pomembno zelo tudi področje zdravstva, sodstva, šolstva in pa seveda javne uprave in pa prometa. Vendar v tako kratkem času skoraj ne verjamem, da se bo kaj bistveno, bistveno zgodilo na tem področju. Vendarle, ker pa je vsaj eno leto časa, bi bilo pa prav, da mogoče se določeno področje vseeno bi rekel v nekem času njenega mandata, da potem uspešno uspešno nadgraditi vsaj tisti del, ko je potrebno digitalizirati vsaj tudi podeželje, najbolj tisto redko poseljeno. In pa, da dejansko se to, bi rekel ministrstvo končno vzpostavi. Da začne delati boljše kot je do zdaj, ker do zdaj nekih rezultatov ni. Vemo za te zaplete nakupa 13000 računalnikov za šest in pol milijonov. upam, da bo vsaj v tem letu tudi nekako ti računalniki, razdeljeni in da bodo vrnili vsaj te ključe od najetega skladišča, v katerem so skladiščeni še ti zadnji računalniki. Glejte, če samo omenim eno od balkanskih držav, to je Srbija. Da recimo na področju digitalnega znanja izvažajo svoje znanje na letnem nivoju 300 milijonov, da pa mi znotraj, bom rekel praktično jedrnih držav Evropske unije, smo nekako nazadovali zadnja leta, od 22. leta do leta 2024 za vsaj štiri mesta, je to nekako nesprejemljivo. Zato še enkrat upam, da ima bodoča ministrica za digitalno preobrazbo na osnovi svojih 24 let izkušenj na vodenju (Nadaljevanje) kompetenc, da bo verjetno vsaj na, bom rekel, nastavila neke nastavke, da bo to ministrstvo končno zaživelo in dala svoje rezultate od sebe. Hvala.

jaz sem vesela, da je kandidatka za ministrico gospa Klampfer, spominjam se še kot študentke izredno, izredno zavzete, pridne, diplomirala je pravo, opravila je pravniški državni izpit, magistrirala, torej je magister pravnih znanosti s področja evropskega gospodarskega prava. Izkušnje si je pridobivala ves čas v javni upravi, kar je velika prednost. No, delala je še najprej na sodišču, potem pa upravne enote, bila je tudi načelnica upravne enote v Mariboru, potem je bila državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, Ministrica za delo, družino, socialne zadeve, potem na Ministrstvu za javno upravo tudi namestnica generalnega direktorja in sedaj torej državna sekretarka. V tem času ni bilo ene afere z njenega področja. Spominjam se tudi nekaterih njenih razprav iz parlamenta, ki so se mi seveda že takrat zdele zelo dobre. saj ne vem ali naj se spuščam na ta razglabljanja kolegov, ki bi imeli boljši kader, oni bi imeli boljši kader, recimo NSi so imeli odličnega, odličnega ministra, ki je delil tiste bombončke, se spomnimo otrokom slušalke digitalne, to so milijoni, kar puhteli za otroke premožnih družin, da so multinacionalkam ameriškim služili, to se spominjamo še, mislim da je šlo sedem milijonov ali koliko, za brezžične slušalke. To so recimo bili ukrepi na ukrepi na področju digitalizacije Janševe vlade, torej NSi ne, da o drugih pa njegovih ministrih niti ne govorimo, nasploh o raznih glupih davkih, pa tako naprej, Kako je brezvezno, pa sodnikom, ministrom, ki sodnikom lomijo jajca. Tako da tukaj se rajši vzdržite, dovolj je bilo danes tega vlečenja na vaš nivo, primitivni in taki v bistvu ki ne reflektira v ničemer drugem kot v izgubi davkoplačevalskega denarja. Sicer moram še reči, da se strinjam tudi, da je treba z mnenjem ministrice, da je treba zagotoviti do leta 2030, da bodo vse ključne javne storitve dostopne preko spleta in si pri tem seveda hkrati prizadevati, da bi večina ljudi tudi aktivno uporabljala ta splet, se pravi vključevanje, opismenjevanje in tako naprej. Ker zdaj sem se pa še spomnila pri opismenjevanju še ene, to pa si moram še privoščiti, se spomnimo, kako pa je Janševa vlada za opismenjevanje starejših skrbela s tistimi, ki so čakali na tistih 31 stopinjah za 5 tisoč starostnikov, pa še od tiste, ki mislim, da jih je potem 250 dobilo tiste bone, ostale so domov poslali, tako da ja, menim tudi, se strinjam s kolegom Darkom, torej Krajncem, da je potrebno predvsem se mi zdi povezati sisteme recimo tudi na področju sodstva. V kazenskih postopkih se vodijo neki sistemi, na izvršbi drugi, potem spet tretji, se pravi to poenotenje sistemov se mi zdi izjemno pomembno tudi med različnimi resorji v državi in bi lahko marsikaj olajšalo, seveda pa tudi ob strogih strogih varnostnih ukrepih do tega, kdo ima dostope do teh podatkov, ker vidimo, da je bilo v državno upravo

na vsakem od ministrstev in mislim, da tudi s sodelovanjem z Ministrstvom za digitalno preobrazbo. Tako da, jaz sem malo bolna, pa bom zdaj kar nehala, ker bom počasi brez glasu. Absolutno podpiram ministrico. Spomnim se tudi njene pokončne drže, kolega mislim, da je to omenil, prav v Mariboru, da prav ob koncertu Thompsona, ki je, torej poveličuje te ustaške kamor nas tudi kolegi napotujejo, ampak tja na te koncerte seveda mi ne hodimo. Ja pa potem res nastavljeni na novo direktor oziroma, oprostite, načelnik Upravne enote Maribor odobril, se je tudi aktivno vključeval v to, da bi torej se ustrezno popravilo to in seveda Thompsonu omogočilo, omogočilo koncentriranje in tako naprej. O tem da pa, kdo pa je dvakrat, ni naredil najprej preizkusa za, torej psihološkega testa za to, da je lahko to funkcijo začel opravljati, pa sedaj tukaj ne bob. Tako. Hvala.

torej zdaj še kandidatka, ko je bila načelnica pa enote, ni bilo nič spornega, nobenih, nobenih spornih zadev, ampak prav to, kar ste na koncu omenili, prepoved koncerta Thompsona. Ona je oškodovala državni proračun v bistvu zato, ker je izgubila tožbo na upravnem sodišču, kajti upravno sodišče je odločilo, da je odločba o prepovedi koncerta neustrezna. Upravno sodišče je odločilo, ne drugi načelnik, ki bi šel kasneje in dovolil ta koncert, ampak Upravno sodišče je o tem odločilo. Tako da ne zavajati s temi. Dobro. Tukaj je bila odločitev verjetno okej, a ne? Ko se velikokrat pogovarjamo o odločitvah sodišč. Predvidevam. Kolega Tomaž Lisec, imate besedo in za njim kolegica Tereza Novak. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani člani Vlade, vsi skupaj, ki še vztrajate na ta turoben dan v Državnem zboru. Zdaj dejstvo je, kar dokazujejo vsaj dejanja te Vlade in pa te vladne koalicije v zadnjih dveh letih, da več kot ta Vlada govori o digitalizaciji, več je pisanja na roke in pa več je zaposlovanja v državni upravi. Toliko o tej digitalizaciji v praksi. Zdaj kakšno kandidatko imamo pred sabo in o kakšnem ministrstvu govorimo, je veliko o tem povedal predsednik Vlade tamle za govornico. Pri vsakem novem ministru bolj uboga obrazložitev, kot da predsednik Vlade jemlje imenovanje teh novih ministrov tako malo za šalo, malo se smehlja. Če je to dobra popotnica, ta uvod predsednika Vlade v uspešno delo sedaj še kandidatke, verjetno pa od jutri naprej tudi ministrice za digitalno preobrazbo, potem je z našo digitalizacijo nekaj zelo narobe. Bom pa najprej začel s temi digitalnimi boni, kako so bili slabi, da enkrat slovenska javnost izve resnične podatke. Ja, bilo je za digitalne bone kupljenih 95 tisoč slušalk v vrednosti 11 milijonov, ampak bilo je kupljeno tudi 64 tisoč računalnikov v vrednosti 9,4 milijone, 18 tisoč računalniških zaslonov v vrednosti 2,6 milijona evrov 32 tisoč tipkovnic v vrednosti 2,3 milijone evrov, 12 tisoč 800 tiskalnikov v vrednosti 1,5 milijonov. Toliko o tem, ko poslušamo, samo slušalke so se kupile. Slušalke so bile le en srednji del, ni bilo niti četrtina vsega skupaj, če gremo potem še naprej, kaj vse se je kupilo za te digitalne bone.

izbiri. Zdaj dejstvo je, da je pred nami kandidatka, ki je nekako kandidatka za vse vloge in pa za vse leve stranke, ko nekje zagusti in se iščejo kandidati iz nekih omar, da pridejo in so vedno na razpolago, pa ni važno, z lahkoto, so ministri za javno upravo ali pa državni sekretarji ali na področju sociale. Zdaj se je našlo prosto mesto na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. Verjetno naslednja leva vlada, ki bo tam čez deset let, upam sicer da ne, bo pa verjetno ta gospa kandidatka za državno sekretarko ali pa ministrico, ne vem, zdravstvo, okolje in prostor, predvidevam, le če bo prava leva stranka skok na vlak in, evo, služba v vlogi ministrice oziroma digitalne državne sekretarke, je gospe Kseniji Klampfer skoraj zagotovo zagotovljena. Je pa dejstvo, da je kandidatka bila bolj kot znana po svojih vlogah ministrice in pa državne sekretarke znana po mobingu in šikaniranju na njenih prejšnjih delovnih mestih, kar sam osebno ne ocenjujem kot dobro referenco za kandidata za katerokoli ministrsko funkcijo. Je pa dejstvo, da očitno kandidatka ne bo nič drugačna kot je bila njena predhodnica Emilija Stojmenova Duh. Vrtenje v visokih krogih, šikaniranje pa bolj kot ne neresno delo na samem ministrstvu. Zakaj jaz govorim o nevestnem delu na ministrstvu? Gospa ni kar od nekod priletela kot kandidatka. Gospa je bila generalna sekretarka na ministrstvu, ki ga je vodila Emilija Stojmenova Duh, torej ima vsaj eno prednost, dobro pozna delo ministrstva. Je ministrica njena predhodnica in to ministrstvo dobro delalo v prid slovenskim državljanom? Ni. če bo ona prevzela to vlogo, bo verjetno nadaljevala s slabim delom tega ministrstva v katerega, kot rečeno, je bila že zelo vpeta kot generalna sekretarka. In na samem hearingu, na seji matičnega delovnega odbora ni odgovorila na korektno in konkretno vprašanje, kako je ona vpletena v sporni, da ne bom rekel fiasko nakup 13000 računalnikov, ker po naših informacijah iz njenega ministrstva je bila ravno gospa Ksenija Klampfer ena izmed tistih, ki je skrbela, da ta javni sklad, ki bi moral to potem operativno delati, tega ni naredil tako, kot bi to moral delati. Skratka, ministrica oziroma kandidatka je na hearingu zatrjevala, da to razdeljevanje teh računalnikov ni fiasko, ampak da bo najprej neka novela zakona, potem pa ukinitev zakona glede tega razdeljevanja računalnikov, ki ste ga sprejeli večinsko dvakrat v tem mandatu, da bo skratka ta zakon ukinila. Celo rekla je, mehanizem ni bil dober ukrep. Ampak še enkrat, kandidatka je bila generalna sekretarka na tem ministrstvu. Zakaj teh besed, mehanizem ni bil dober ukrep, povedala svoji predhodnici in baje zelo dobri osebni prijateljici Emiliji Stojmenovi Duh. Zakaj ne, zakaj ni rekla, glej, Emilija, ta mehanizem je tu butast, pa še zakon boste dvakrat sprejemali, da boste lahko razdeljevali teh nesrečnih 13000 računalnikov. Ampak rekla pa je, da pa ni problema, zdaj do novega leta bodo pa skoraj vsi računalniki razdeljeni. Jaz sem dal vede ministru gospodu Boštjančiču poslansko vprašanje kaj je on naredil v teh tednih in mesecih, ko je bil vede na tem ministrstvu. In je rekel, da je vse super delalo, zadeve so se nadaljevale, računalniki pa še čakajo na svoje odjemalce. Ampak kandidatka, še enkrat, ki je bila

zdaj pa naj pričakujemo vsi skupaj, da bodo do novega leta najprej rekli razdeljeni vsi računalniki, potem pa je rekla, da bo do novega leta, da bodo razdeljene vse vloge. Jaz osebno zelo dvomim, da v roku desetih dni, da bodo, da bomo imeli v Sloveniji 13000 upravičencev s pozitivnimi vlogami. Da bodo srečneži pri nabavi oziroma zaenkrat še ne nabavi, ampak samo začasni uporabi teh računalnikov. Če je bila gospa generalna sekretarka na ministrstvu zraven, ko se je naredil ta fiasko me nihče ne bo prepričal, da bo sedaj pa ona rešiteljica v 14-dneh oziroma v desetih dneh vse to kar se je prej eno leto delalo neumnosti glede razdeljevanja digitalnih glede razdeljevanja računalnikov. Naslednja stvar. Jaz sem pogledal koalicijsko pogodbo, ki se nekako dotika digitalizacije. Tukaj piše: "Proučili bomo možnost internetnega glasovanja in digitalizacije volilnih procesov pa možnost internetnega glasovanja in podprli digitalno demokracijo." No, na srečo tega niste uspeli narediti in upam, da tega tudi ne boste uspeli narediti, ker potem bi se sam vprašal ali se sploh splača iti na naslednje volitve ali pa so rezultati že kje na kakšnem spominskem ključku zabeleženi? Naslednja stvar kar smo tudi vprašali kandidatko, koalicijska pogodba: "Poskrbeli bomo za digitalizacijo naših predstavništev in si prizadevali za krepitev diplomatske mreže." Sem vprašal, kaj se je naredilo, kaj se bo naredilo? Glej ga zlomka, odgovora ni bilo. Ni bilo niti odgovora pri naslednji izpolnitvi koalicijske pogodbe. Digitalizirali bomo večji del javnega sektorja, potem pa se znajdemo v UKC, kjer imajo v vsakem nadstropju vsaj en različen operacijski sistem. Skratka, na tem področju se ni naredilo nič in njen neodgovor glede tega, kaj bo ona tu naredila, pove točno to - da se nič ne bo naredilo na področju digitalizacije javnega sektorja. Smo pa na drugi strani poslušali besedne fraze, digitalna preobrazba, digitalizacija javnega sektorja, potrebno si bo prizadevati, podprla bom, nadgradili bomo storitve. Ampak še enkrat, edina konkretna stvar oziroma dve stvari, ki je rekla, da jih bo naredila je ena elektronska denarnica. Čakamo, verjetno sicer starejši bodo imeli kakšen problem s to elektronsko denarnico, ampak bomo videli, kako si bo to od jutri naprej verjetno ministrica to predstavljala v praksi, kako bomo prišli do elektronske denarnice in pa veliko je govorila o umetni inteligenci. Skoraj nekako v tem smislu, umetna inteligenca je rešitev za prihodnost, ne samo na področju njenega ministrstva, ampak na vseh ostalih ministrstvih. Tako da jaz upam, da ne bo umetna inteligenca pod njeno, pod njenim ministrovanjem tako napredovala, da kmalu ne bomo rabili niti ministra, ker bo umetna inteligenca na tem področju urejala, kaj vse se mora narediti. Spraševali smo jo tudi glede prostorov v Mariboru, ki so bili ena izmed prioritet njene predhodnice Stojmenove Duh, pa je rekla, da še ne ve kaj je s temi prostori, ali se bodo selili znotraj Maribora ali bodo šli nazaj v Ljubljano zaposleni. Skratka, še ena stvar, ki gre ravno napačno pri tej vladi. Ne samo, da namesto digitalizacije dobivamo čedalje več papirjev v roke, tudi centralizacija tej vladi popolnoma uspeva, še tisto kar je bilo kje vsaj izpogajano, da bo pa kje drugje, ali v Mariboru ali kje drugje, očitno se vrača v Ljubljano. Bi pa za zaključek zaželel ministrici uspešno delo vsaj na enem področju, če že ne bo poslušala politike, sploh pa ne opozicije. Upam, da bo poslušala Strateški svet za

tudi na račun modrih lučk odšla iz ministrstva. Ampak ko sem sam pogledal, kdo vse sedi v tem strateškem svetu za digitalizacijo, je moj apel ministrici: ministrica, vsak mesec se sestankujete s tem strateškim svetom, ker tam notri so ljudje, ki prihajajo iz prakse, ampak jih dosedanja ministrica ni znala izkoristiti. In če gospa Ksenija Klampfer kot dosedanja generalna sekretarka ni znala namigniti svoji prijateljici Emiliji Stojmenovi duh, da naj večkrat pozove k rezultatom oziroma k ukrepom strateški svet za digitalizacijo, dvomim, da bo kakšno pisarno drugje znotraj ministrstva pa sedaj to uspelo. Ampak še enkrat moj apel ministrice: ne sklicujete se samo na umetno inteligenco, pokličite strokovnjake, ki sedijo v strateškem svetu za digitalizacijo in če vi niste sposobni česa narediti, oni zagotovo so, ker to dokazujejo s svojim delom na tem področju, kjer bodo od jutri naprej imeli novo ministrico. Morda pa samo še za zaključek. Jaz upam, da ob koncu mandata ministrica svoj zahvalni govor ne bo brala iz listka, ampak bo uporabila kakšno digitalno stvar in iz nje brala, če ne zna svoj modus operandi, kaj bo delala, napovedati v petih minutah prostega spisa oziroma prostega govora.

imamo to točko in odkar imate besedo na levi strani kolegi iz stranke SDS razmišljala o tistih smereh, o katerih je govoril gospod Kosi. Mislim, da imamo srečo ali pa da ima srečo naša kandidatka in bodoča ministrica, da ima politične izkušnje, ker ja, v resnici ona se bo morala ukvarjati s smetmi, in to z verbalnimi smetmi, ki ste jih danes že toliko vrgli v javni prostor v Sloveniji, da to je težko razumeti, kako vam uspe, kako dobro smetite. In to so smeti, s katerimi se bo morala ukvarjati nova ministrica. In je dobro, da ima, upam, da ima debelo kožo, saj je dokazala v vsej tej svoji karieri, hvala bogu bogati, da verjetno ima debelo kožo, ker jo bo tudi rabila. Ampak prihaja na ministrstvo, kjer ni vse kar tako za nič in brez zveze, kar poslušamo. Kar veliko dobrih nastavkov in rešitev je že in bo treba bo treba na tem nadaljevati, ampak in seveda zraven odmetavati vaše verbalne smeti kar naprej, vedno znova. In ji želim, da bi kljub vsemu se s tem ukvarjala manj kot se je morala prejšnja in da bo imela mogoče malo lažje delo, da bo nadaljevala dobro začete projekte. Meni je jasno, da za vas je kampanja proti sovražnemu govoru nekaj groznega, kar vi si predstavljate svobodo govora kot pravico do laganja in žaljenja. In seveda, ne, seveda ni dobra kampanja proti tem, ker to je kampanja v resnici proti vam. Morala bi biti taka udarna. Digi točke so vsekakor zelo dobra, dobro zastavljen projekt in ni čudno, da se zapirajo, odpirajo, to je nekaj živega. Ampak v resnici ljudje v Sloveniji potrebujejo, potrebujejo informacijske točke, kamor lahko pridejo in se seznanijo z novostmi, ki jih vpeljujemo na digitalnem področju .Imamo veliko starejših ljudi, ki tega niso vešči in zato je prav, da se te stvari nadaljujejo in da se jih nadgradi tam, kjer je interesa največ. Da ne govorim o tem, da so že zdaj ljudje, ki so žal poslušali to smetenje tudi okoli računalnikov, čeprav so večinoma boljši, kot jih imamo mi tukaj. In se niso prijavili na razpis in jim je zdaj žal, ker bi dobili dober računalnik, pa ga ne morejo, ker pač je razpis zaprt in je interesa več kot je računalnikov. Saj verjetno bo še kakšna priložnost, ampak to je tako, če poslušaš verbalno smetenje. Tako da, ja, tudi ni vse tako kot je govoril Mahnič na začetku v stališču, namreč da ni nič narejenega o digitalizaciji tudi na področju volilne zakonodaje. Mi smo namreč v Zakon o referendumu in ljudski iniciativi vnesli možnost digitalizacije zalednih procesov. In veste kdo je bil proti? Stranka SDS, seveda. Tako da, ministrica, vam želim veliko sreče in res čim manj verbalnih smeti

hvala predsednica za besedo. Magistrica Ksenija Klampfer je s svojo vizijo, z znanjem, izkušnjami prepričala matično delovno telo, poslanska skupina Svoboda ji za to izreka vso podporo. Kandidatka, v tem trenutku še gospa Ksenija Klampfer, ima pomembne izkušnje z vodenjem zahtevnih sistemov. Preteklo vodenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ji te kompetence daje. Prispevala je tudi k vzpostavitvi in operativnosti Ministrstva za digitalno preobrazbo, saj je bila del del ekipe prejšnje ministrice in ravno to je tisti del, ki ga pač opozicija očita ministrici, da je bila del neuspešne zgodbe na tem ministrstvu, pa jaz tega dejansko ne bi tako naslavljala. Kandidatka daje velik pomen digitalizaciji, se zaveda pomena, ki ga je potrebno nadgraditi v nadaljevanju. Kandidatka ima 24 let izkušenj na področju optimizacije procesov, implementacije digitalnih rešitev in pa krepitve organizacijske kulture. Zaveda se ukrepov, ki bodo potrebni na področju digitalne preobrazbe, prav tako so jasni izzivi s katerimi se bo pri tem srečala. Ministrica se bo nadalje zavzemala, kot je bilo povedano, za uporabo umetne inteligence in pa nadaljevala na projektih v sodelovanju z EU, ki jih bo v tem času, v letu pa pol kolikor je ostalo do konca mandata, potrebno izvajati oziroma je pametno, da jih Slovenija izvaja. Kaj pomeni digitalna opismenost in pa sama vključenost v zgodbe digitalnih preobrazb, pa je jasno že bilo v času, ko je vodila ministrica Stojmenova Koraki, ki so bili zastavljeni na tem področju so bili pravi, je pa res, da so se morda zaradi pionirstva na tem področju zgodile tudi kakšne napake, nevšečnosti, ampak mi znamo narediti korak nazaj, da gremo dva koraka naprej. Ministrica ima vizijo digitalnega razvoja, ki je temelj trajnostnega razvoja Slovenije in z jasnimi cilji bo magistra Ksenija Klampfer prispevala k večji dostopnosti digitalnih storitev, k umetni inteligenci, varnosti in pa digitalnemu opismenjevanju. Kot rečeno, kandidatka ima potrebne izkušnje, znanje, vizijo za uspešno vodenje digitalne preobrazbe. Še nekaj, kar pa sem jaz zaznala pri kandidatki je srčnost,

Danes smo morda res slišali s strani opozicije kaj vse je bilo narobe, kaj ni bilo narejeno pod prejšnjo ministrico, katere del ekipe je bila kandidatka. Jaz na to ne bi gledala tako črnogledo, predvsem pa bi želela iz tega, kar je ministrica predstavila na matičnem delovnem telesu, verjeti v uspešno zgodbo, ki jo bo nadaljevala na tem ministrstvu, ko ga bo prevzela. Verjamem tudi, da je še marsikaj za postoriti. Verjamem, da bo to novi ministrici pri vodenju tega ministrstva uspelo. Delo pozna, pozna tudi težave, ki so se zgodile in zaradi tega ji bo vse skupaj lažje. Verjamem, da je odločitev za izkušeno kandidatko za ministrico prava. V končni fazi se vsi zavedamo, da je pred njo zgolj še leto in pol mandata in sem zadovoljna, da se je predsednik pri kandidaturi pri kandidaturi odločil za kompetentno osebo z izkušnjami. Bila je že ministrica v času ene od prejšnjih vlad in delo, ustroj samega delovanja ministrstva, poslovne procese pri vodenju ministrstva pozna. Torej, bodimo pozitivni. In še enkrat, ni vedno slabo, če znaš iti korak nazaj, da lahko narediš kakšnega naprej. In še nekaj. na nek način me je prizadelo toliko negativne kritike na prejšnjo ministrico, pa vendarle moramo vedeti kakšno delo je prejšnja ministrica na področju Ministrstva za digitalno preobrazbo naredila. pogovarjanje/ Tako bova morda ob kakšni drugi priliki se tako pogovarjala, zdaj imam pa jaz razpravo in tudi jaz sem vas poslušala. Ja, narejeno je bilo pionirsko delo na področju nakupa in razdelitve računalnikov za najranljivejše. Ja, niso računalnikov dobili vsi, ne bodo jih dobili vsi, morali bodo izpolnjevati neke kriterije, pa če se to še danes tako smešno sliši. Slušalke so nabavljali vsi povprek v času covida in znesek za nakup teh slušalk, vemo, kakšen je bil. Novi ministrici želim uspešno delo, želim, da izzive uspešno naslovi. Da uporabi vse izkušnje, ki jih kot nekdanja ministrica sicer na drugem področju že ima in verjamem v uspešno nadaljevanje dela na tem ministrstvu. Hvala. Hvala lepa. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli ste dobili besedo. Ker čas določen za razpravo, sprašujem ali želi na podlagi 71. člena poslovnika še kdo razpravljati? Ste samo vi, kolega Hoivik? Kolega Kosi? Dobro, potem pa ugotavljam, da je interes. Če želi razpravljati tudi predsednik Vlade doktor Robert Golob, prosim, da se prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona, v tem primeru dobi besedo kot zadnji. Predsednika vlade ni tukaj, ampak vseeno odpiram prijave. Trije prijavljeni razpravljavci. Prva ima besedo Lena Grgurevič, za njo kolega Andrej Hoivik. Vsak ima 5 minut časa za razpravo. Izvolite. jaz bom samo tako povedala, pač, ker danes je že bilo toliko blatenja, vedno se nivo razprave vleče čim nižje. Bom samo glede teh vaših omalovažujočih označb nekdanje ministrice, načelnice upravne enote, direktorice in tako naprej.

To je kar nekaj. Ali razumete? To je kar nekaj. In ta espejovec, SDS-ovec je povzročil seveda enormno škodo Pošti Slovenije. Ne, to je pa kar nekaj. Ali pa je kar nekaj, recimo, ko postavite nezakonito razrešite direktorja NPU, potem pa vam pobegne itak par naslednjih direktorjev, ker še pod vami in še vaših ne more zdržati, potem pa recimo kot četrto daste prijateljico Roka Snežiča, ki povohala ni še resnega kazenskega postopka ne, to pa je kar nekaj. To ni samo kar nekaj, to je povzročanje enormne škode državi. Tako da pazite malo, kako razpravljate.

Predsednica, hvala za besedo. Zdaj prva stvar je, jaz upam, da predsednik Vlade ve koga predlaga za ministrico, zato ker je on prej v predstavitvi rekel, da predlaga državno sekretarko. Zdaj, državna sekretarka na Ministrstvu za digitalno preobrazbo je doktorica Aida Kamišalić Latifić, Ksenija Klampfer pa, kolikor vem, je generalna sekretarka na sekretariatu. Toliko morda. Mene je začudilo, da ni predlagal gospe Kamišalić Latifić, ki po mojem skromnem vedenju kljub vsemu premore nekaj znanja o digitalni preobrazbi in zanimivo, da se je pač predsednik vlade odločil za gospo Klampfer, ki pa je, kot že večkrat rečeno, generalna sekretarka, ki pravzaprav ureja in ima prvo besedo pri odločitvah in tudi sama imela zelo veliko težo pri odločitvi, kako razdeljevati teh ubogih 13000 računalnikov. Zdaj, razlika med desnosredinsko vlado in levo vlado je to, da pač ne živi desnosredinska vlada po načelih socializma in to se je lepo videlo prav pri teh famoznih digitalnih bonih za slušalke, računalnike, tipkovnice, ekrane, tiskalnike in tako naprej. Kajti vladna koalicija velikokrat pozablja, da ko nekaj država da, torej, ali je to v obliki turističnih bonov, digitalnih bonov ali drugačnih bonov, dobi država preko davkov tudi nekaj nazaj. In če pogledamo samo računalnike, ta vlada bo zdaj že tretjič v ta Državni zbor prinesla Zakon o digitalni vključenosti, kjer bo po dveh letih in pol anulirala to famozno razdeljevanje teh računalnikov. Kaj je naredila desnosredinska vlada? Pravzaprav po nastanku službe za digitalno preobrazbo je v pičlih štirih, petih mesecih pripravila zakon na podlagi že dobre prakse iz turističnih bonov in tako omogočila, kolega Lisec je prej naštel, na primer 64000 računalnikov, tako je, Res je, gospa Gregorič, tako tudi za revne kot za malo bogatejše, vendar so lahko nabavili boljši računalnik, lahko so kupili rabljen računalnik in predvsem so dodali preko dodatnih sredstev iz lastnega žepa preko 22 odstotnega davka nazaj državi in so prinesli, jaz sem prej na hitro izračunal, dobrih 12 milijonov evrov nazaj. Kaj ste pa vi prinesli? Še vedno ti računalniki, večina v skladišču nekje brez garancije. To je pa tisto socialistično razmišljanje, kateremu mi v naši stranki nasprotujemo. In zdaj nazaj k generalni sekretarki, gospe magistri Klampfer. Ko sem jo sam na odboru povprašal, kako gleda na uvedbo obveznega predmeta računalništva in informatike v osnovnošolsko izobraževanje, mi ni znala direktno povedati, da podpiramo, naredila bom vse, da bomo prepričali kolega ministra Logaja, da bi to res realizirali. Je rekla, ja, mi tukaj pač nismo pristojni za to, čeprav v aktu o ustanovitvi ministrstva prav piše, direktno, lahko si sami preberete, da je ministrstvo za to pristojno, da je pristojno tudi z drugimi deležniki pripravljati ukrepe za razvoj digitalnih kompetenc in začne se pri naših najmlajših, začne se pri naših najmlajših. Še enkrat, to ne pomeni, da bodo v prvem razredu tipkali na računalnik, ampak da se bodo soočali in bili pripravljeni na izzive 21. stoletja na področju umetne inteligence, kodiranja in tako naprej.

ne vem, 15 mesecih, kolikor je še tej Vladi preostalo mandata do volitev, ali bodo predčasne ali ne, bomo videli in jaz dvomim, no, da bo gospa, ki je bila zdaj dve leti, dobri dve leti generalna sekretarka, ki je bila v prvi vrsti z bivšo ministrico v bojni liniji tudi pri razdeljevanju teh računalnikov, pokazala svojo politično moč, ji pa želim ob tem seveda veliko uspeha in upam, res upam, da bo ministrica vsaj javno podprla, ko bomo v prvi obravnavi kmalu januarja obravnavali naš Predlog / o osnovni šoli, ki uvaja obvezni predmet računalništva in informatike v osnovne šole. Hvala. Hvala, predsednica. Jaz bi rada samo, da opozorite našega kolega, da če že očita predsedniku Vlade, da narobe naslovi nekoga, naj vam povem, gospa državna sekretarka je Aida in ne Ajda. Hvala lepa.

kolegico Leno iz Maribora, znano borko za Maribor in očitkov, kako smo slabo delovali za Maribor, očitno je pozabila, da je ministrica, prejšnja ministrica za digitalno preobrazbo, obljubila 60 delovnih mest, pa jih je bilo na koncu samo 15 v pisarni 600 m2 in porabljenih ogromno denarja.

Ampak gremo torej o ministrici, torej bodoči ministrici. Že na hearingu sem povedal, da se je o njej veliko razpisal znani raziskovalni novinar, ki je nekako v / nerazumljivo/ delih napisal takole, "Ksenija Klampfer, odpiramo njeno medijsko zamolčan dosje." In kakšen je njen dosje? Pritiski in grožnje, sporne zaposlitve in sporno kadrovanje, luksuz, nedostopnost kabineta, množični odhod z ministrstva tudi zaradi mobinga in tako in tako dalje. dokumenti, ki prikriva(?) ministrstvo Ksenije Klampfer jezo, ogorčenje, bes, strah, pa tudi ponarejanje podpisov in listin. In prej je kolegica / nerazumljivo/ govorila(?), kako smo sporno kadrovali. In kaj pravi Požareport? Na drugi strani je ministrica pustila uradnika Mitjo Marna(?), svojega zeta, svojega osebnega zaupnika, šoferja in svetovalca Toma Jurmana, in tudi to, da so, pri ministrici hoteli poročati tudi njeni uradniki pri KPK, ampak so pač zaprosili, če so lahko varovane priče in tudi afera Zavod za zaposlovanje, torej Bošnjak Bobnar že pred KPK, več uradnikov pa je pod zaščito, priča tudi proti(?) Kseniji Klampfer. In še en naslov, Bošnjak, zakonca Bobnar, Klampferja in Šarec, cel vrh Zavoda za zaposlovanje smrdi(?) po kadrovski korupciji. Torej, ministrica, bodoča ministrica prevzema to ministrstvo pod breme očitkov, ko je bila ministrica in to je zelo pomembno, kaj lahko od ministrice pričakujemo in res, res

Sedaj zaključujem razpravo in o predlogu kandidatke za ministrico bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali sicer po scenariju čez pol ure v okviru glasovanj in vas sprašujem, bo 15 minut dovolj? 15 minut? (Da.) Ja, dobro, potem čez 15 minut v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 26. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 18.45.)